На 14 октомври 2010 г. от Националния статистически институт е постъпила Информация за индексите на потребителските цени за м. септември 2010 г.; индекси на приходите от продажби в сектор „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” за м. август 2010 г.; индекси на промишленото производство и индекси на оборота в промишлеността за м. август 2010 г.; индекси на строителната продукция за м. август 2010 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. събрание. Във вчерашното пленарно заседание чухме докладите, разпределени на комисиите, по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. От името на вносителя – заповядайте, господин Тошев, имате думата да представите Вашия законопроект. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми народни представители, този закон е приет още през 2003 г. след много широки разисквания в Тридесет и деветото Народно събрание, когато по въпроса как точно да се отчита съгласието на донорите, които, след като са починали, са съгласни техните органи, тъкани и клетки да бъдат дарени за трансплантации, се реши това да става с информирано съгласие, с изрично съгласие на самите лица, а ако те нищо не са заявили, такова съгласие да бъде давано от техните близки, изброени в закона по съответната степен на на роднинство – съпруг или родител, дете, брат или сестра. През следващия мандат, в Четиридесетото Народно събрание, тази система беше обърната обратно – система на отчитане само на несъгласните, което се нарича система за съгласие по презумпция или съгласие по предположение. Тъй като този въпрос не е медицински, а е правен въпрос и е свързан с с етиката в нашите отношения в обществото, аз смятам, че трябва да се върнем обратно към този дебат, тъй като в предишния мандат с много малко мнозинство беше решено да бъде променена системата. Въпросът, който поставям, е част от биоетиката и медицинската етика, които са особено важни за партиите от Европейската народна партия, които отдават голямо значение на този въпрос, не го смятат за абстрактен или отвлечен, тъй като това са въпроси свързани с фундамента на нашето общество и на обществените отношения в него. В случая става въпрос за уважаване на човешкото достойнство на донорите като се предлага да се отчита тяхното съгласие, а не само тяхното несъгласие и само тези, които са съгласни, да могат да бъдат донори. В момента всеки, който не е дал изрично несъгласие, се приема по предположение, че е донор, тоест почти всички български граждани в момента са в това състояние. В Европа има такива системи като тази, която предлагам. в Нидерландия (Холандия) системата е такава, в Обединеното кралство Великобритания системата е такава, в Малта, в Германия, в Дания има точно такава система. Съществува и другата система в други страни. В Съединените щати, където има един много висок резултат на донори на милион население, един от най-високите в света, съществува точно тази система за отчитане на съгласие на донорство с изричното съгласие. Аз съм показал и в предишните дебати листовката, която почти всеки може да намери навсякъде в Съединените щати, „Дар за живот”, която се разпространява и се призовават хората да решат положително този въпрос и да станат донори. (Показва листовка на английски език.) В Съединените щати никой не може да допусне, че някой може по презумпция да бъде приеман за донор, по предположение. Там е много важно личността сама да изяви своята воля, има интегритет на личността.

Последното проучване е от м. септември 2010 г. на Националния център за изследване на общественото мнение – 57% от запитаните граждани одобряват това, което аз в момента предлагам, да се отчита само изричното съгласие, информираното съгласие на гражданите. Това е последното изследване. В предишните години резултатът не е бил много по-различен, бил е малко по-висок, но това винаги флуктуира в зависимост от времето, когато се извършва проучването и дали има обществен дебат по този въпрос. Що се отнася до позицията на важни обществени фактори като вероизповеданието например, Светият синод на Българската православна църква прие отделно становище, ето го тук (показва документи), в което изрично застава зад варианта донорство с отчитане на съгласието на дарителя. Същата е позицията и на Вселенската патриаршия, и на другите православни църкви, на Католическата църква, на мюсюлманското вероизповедание и на по-голямата част от протестантските деноминации. Още един въпрос, който тук бих искал да спомена, това е, хартата за ценностите на Европейския съюз, която с Лисабонския договор стана част от първичното право на Съюза. В нейния чл. 3 е записано изрично, че се изисква свободно информирано съгласие на засегнатите лица в областта на медицината и биологията, в съгласие с процедурата, която законът е определил. Това е част от предишното право на Съюза и следва да се спазва от всички страни. България също е ратифицирала Лисабонския договор и този текст ни обвързва правно. По този текст например има резерва Великобритания, но тя прилага изричното съгласие, информираното съгласие, независимо че е записала резерва точно под този текст. Също и Полша, доколкото знам, има подобна резерва по този текст, но всички останали страни членки са го приели и той е легално действащ. Въпросът за за донорството би трябвало да се разглежда и от още един аспект, който е следният: докато органите докато органите трябва веднага да бъдат трансплантирани, що се отнася до тъканите и до клетките, това може да става в много по-продължителен период от време и те са обект на международен обмен. Този въпрос заслужава отделно внимание. Аз съм задал питане към министъра на здравеопазването и очаквам всеки момент на този въпрос, но ако една част от тъканите се включват в международен обмен и това са значителни количества, смятам, че също трябва да поставим въпроса, че тази процедура трябва да става със съгласието на донора или със съгласието на неговите близки, тъй като в противен случай ще има съмнения дали тези, които са станали донори, изрично са били съгласни да станат донори и дали всичко това е било редно да се случи. Вярно е, че донорството трябва винаги да бъде разглеждано като акт на алтруизъм и то не може да има финансови интереси, то трябва да бъде безкористно във всички случаи, които Наскоро с господин Шарков и господин Михайлов получихме отговор от министър Анна-Мария Борисова, че имало износ на органи, което не е станало в съответствие със закона, тоест не е било по закон това, което се случило. Тъй като системата у нас изисква само презумпция за съгласие, това още веднъж показва, че е добре да се върнем към този дебат и да обсъдим как се извършва цялата тази процедура на трансплантации в България. Начинът на отчитане на донорството в една система на трансплантации не би трябвало да влияе значително върху броя на донорите. Дали ще се отчита по едната или по другата

съгласието на другите, когато системата е обратна. Не би трябвало да има разлика. Когато това се изтъква като аргумент, първото, което ми хрумва, е точно това. Обаче 60% от българските граждани са съгласни да бъдат донори, така че този аргумент не следва да се разглежда като сериозен. Това са няколко мотива, които смятам, че са съществени, за да бъде поставен отново на разглеждане в Народното събрание въпросът за отчитане на донорството при трансплантациите. Същевременно успехът на системата за трансплантациите зависи от средствата, които се влагат в тази система и от начина на организация на системата на трансплантации, за да може тя да функционира успешно, без да е пряко свързана с начина на отчитане на донорството. Ние трябва да положим усилия системата за трансплантация в България да работи добре, тъй като в крайна сметка трансплантациите дават шанс за живот на голям брой хора и това трябва да бъде насърчавано. В подкрепа на донорството, ако то е изрично заявено, са и вероизповеданията, и всички други, които защитават принципа на биоетиката, тъй като правото на живот е върховно право измежду човешките права и всички ние защитаваме това право. Но в случая трябва да защитим и човешкото достойнство – достойнството на донора, мен не може да бъде направено, като се отчита само броят на несъгласните да бъдат донори. Този, който иска да бъде донор, трябва да има възможност да заяви това със своето положително становище. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Тошев. Дебатът е открит! За изказване – Лъчезар Иванов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Мисля, че дебатът по тази тема започна изключително ненавременно, тъй като проблемите в нашето здравеопазване са големи, тежки, наслоявани от доста време, с години. Какво подтикна днес нашият колега Тошев да постави въпроса за промяна на Закона за

да могат българските граждани да получават качествена медицинска помощ? И нещо много важно – когато един закон се прави, ние трябва да кажем защо се прави той – дали той с нещо гражданите, какво ще промени и с какво всъщност ще допринесе, уважаеми колеги! Аз ще си послужа с официални данни от 2007 г., когато бе приет този закон. Много ясно е казано, че през

много факти, които показват, че всъщност законът, който ние приехме в Четиридесетото Народно събрание, е работещ. Обръщам внимание на това, че тук господин Тошев доста просторно се опита да ни вмени и натрапи мисълта, че е отнета позицията на българския гражданин, а всъщност това не е така – той може още приживе категорично да заяви своята воля, че не е съгласен и, забележете, нещо, което беше пропуснато или умишлено премълчано - че след смъртта на българския гражданин неговите сродници по права линия могат да откажат. Но това също беше премълчано умишлено и не беше акцентувано. Защо? Мисля, че и в двата случая активната позиция на всеки български гражданин дава право на избор. нещо, което искам да споделя. Мисля, че една агенция, каквато е Агенцията за трансплантация на тъкани и органи, действително заработи.

започна да работи – създадоха се действително нормативни документи, създава се възможност и организация да бъдат сключени договори, забележете с „Европлан”. ще си позволя да вметна, че избързаха с атаките за използване на факти, а именно по износ на органи. Видяхте, че още във вчерашния ден този жест от европейските страни, с който ние имаме договор, беше върнат към България. Така че аз моля в една твърде крехка дисциплина, каквато е „Трансплантологията”, да не бъдат отправяни упреци и променяни законите с едно или друго. В случая аз вярвам, че господин Тошев има свои религиозни убеждения, има свои нравствени норми, които са споделени от неговите колеги, но не виждам причина да бъде променян законът само, заради едно негово убеждение. Ако той покаже факти и данни, говоря за България, с които ще се подобри именно тази дейност, може да помислим за тази промяна. Но в случая нямаме никакви аргументи, освен едни лични, собствени убеждения. Не знам защо, ми се струва, че тук има едно доста силно напъване за политическо присъствие на ДСБ да се покаже, че – ето, виждате ли, ние тук трябва да направим една корекция. Защо? – Оставям на вас този отговор. Мисля, че проблемите в здравеопазването са твърде големи и ако действително те те имат добронамереност и желание да помогнат, то нека насочим усилията там, където действително имаме проблеми. Аз считам, че тук, в тази област – ще си позволя да кажа – при добре развиваща се агенция в момента, се нанасят отново

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Иванов, аз съм член на СДС от 1989 г. и досега не съм си променял членството. Но, ако имате някакви колебания, може да казвате Синята коалиция, тъй като аз съм член на Парламентарната група на Синята коалиция. У нас има презумпция не само по отношение на лицето, но презумпция и по отношение на мнението на близките му. Две презумпции!? Къде го има това по света? две „не”-та, а не положително волеизявление. Самото лице може да откаже, но не може да каже, че е съгласно и неговите близки в разумно кратък срок могат да откажат, но не могат да кажат, че са съгласни. Къде тук е човешкото достойнство, когато те искат да бъдат донори, но не им се дава възможност да го заявят? Това не е маловажен въпрос. Казвам ви, че за християндемократите в Европа това е нещо важно, тъй като тази политика се споделя от нашето голямо партия, или поне от повечето негови членове. Така че това не е само мое убеждение, а една гледна точка от възможните в Европа и аз я защитавам с убеденост

където броят на донорите е много висок, наистина има презумпция за самото лице, но винаги се взема съгласието на близките, когато лицето нищо не е казало. Това се нарича субституирано съгласие – съгласие по заместване. Те казват от негово име, тъй като те са неговите близки, познават го най-добре и знаят какво е било неговото мнение приживе. Тази система у нас не е въведена, а обратно - още повече, и от близките се иска само несъгласие, и то в разумно кратък срок. Благодаря.

своето нежелание да бъдат трансплантирани неговите органи. Искам това добре да бъде чуто, защото от многословието някои от хората могат да се объркат. И второто много важно, което искам тук също много добре да се чуе,

заяви. Това трябва да бъде ясно. Второ, както казах, близките също могат да откажат или съответно да са съгласни с трансплантацията.

Госпожо председател, уважаеми колеги! Предварително искам да отбележа, че това е лична моя позиция на народен представител. Както знаете, представлявам Движението за социален хуманизъм в Коалиция за България и в Четиридесет и първото Народно събрание. В случая не ангажирам със своето мнение колегите си от Коалиция за България. Действително, както и вносителят на законопроекта господин Тошев разясни, съществуващият текст в закона беше гласуван от предишното Четиридесето Народно събрание.

Защо от морална гледна точка? Защото в човешки план решението на този въпрос би трябвало да бъде продиктувано от мирогледа, морала и ценностите, които всеки един от нас е култивирал като личност в себе си.

Споделям тезата, че вярата е съвкупност от ценности и произтичащи от тях принципи, които са фундаментални за човешкото съзнание. Моралът не може да се свежда само до целесъобразност, за мен това е по-скоро липса на морал. Не приемам и хуманност на комерсиална основа. Нашата православна църква ни учи, ще цитирам, че: „Човекът е уникална и неповторима идентичност, с психо-телесна свързаност между вечната му душа и неговото тяло, а не просто биологична единица. Човешката душа и човешкото тяло принадлежат единствено на човека и на Всевишния.” Българската православна църква възприема донорството, респективно трансплантациите като изява на любов, на алтруизъм. Донорът се възприема като дарител, събрат, който дарява не просто орган, а живот и надежда. „Даряване” означава осъзнато, ненасилствено и свободно взето решение. Не приемам - лично аз,

там човек просто да не е взел лично решение за себе си приживе. Има най-различни мотиви, които да доказват, че това не би трябвало да се тълкува като несъгласие по презумпция. Дотук с моралната страна на нещата. Бих искал да кажа няколко думи от обществено-политическа гледна точка. Искам да цитирам, че тази моя позиция се основава на някои ценности, които сме възприели в устава на Движението за социален хуманизъм, ще цитирам само две от тях. хуманизъм е за свободата на личността в нейния стремеж за възход на разума, социалната справедливост, солидарността и човешката воля за мир и по-добър живот. Определя човека като висша ценност на обществото и го възприема за единствен фактор, способен да променя обществените отношения.” моята политическа позиция е основана на зачитането на правата на личността, на социалната справедливост и взаимопомощ. Смятам, че затова трябва да има законова гаранция на личното волеизлияние на българския гражданин приживе по въпроса за донорството и за трансплантацията. Подкрепям предложението на колегата Тошев, което по принцип е била моя позиция и в предишния парламент. Мисля, че е погрешно мнението, което се опитва да се натрапва, че, видите ли,

утвърждава потребителския манталитет. Затова и защитата на личността и достойнството на човека като че ли минават на по-заден план и се гледа повече от практичната гледна точка - за някакви ползи. Дано ние като общество се опитаме да се преборим успешно и да върнем това, което е било в душите и в поведението на нашите деди и прадеди! Благодаря.

Благодаря Ви, госпожо председател. Колеги народни представители! Уважаеми господин Радославов,

ползата? Имайки предвид наистина за какво служат и какво става с многобройните извлечени кости, тъкани и прочие, които са основната част от трансплантацията, която се осъществява в България и които се изнасят в чужбина, като вземете предвид това и нищожния брой органи, които се използват за трансплантация на български граждани, може ли да развиете темата за ползата?

по темата, защото може би тук трябва да поставим на дневен ред въпроса за кръвта, тъй като тя също е вид орган, въпреки че до 70-те години не се приемаше. Ние трябва да се върнем може би в 40-те години, когато се изнасяше кръв,

споменавам, които и до ден-днешен не приемат кръвопреливането. Тук може би трябва да поставим и темата за стволовите клетки, да поставим изобщо всички постижения в областта на медицината. Мисля, че такива крайни оценки и преценки за износ на тъкани и органи в днешно време не са актуални. Защото в крайна сметка медицината, науката върви напред, за да можем всички ние съответно да отговорим на обществото и на развитието на науката в България и в света. Мисля, че няма нищо по-добро от един такъв финал – да има

И мисля, че крайната полза от тези тъкани, клетки, както искате да ги наречем, в крайна сметка крайната полза е за тези хора, на които ще бъде помогнато да си продължат живота. Това е от човешка гледна точка и аз смятам, че това е крайната полза. Това, че действително и в пресата, не става въпрос само за българската преса, а и в чуждестранната, се изнасят

И когато говорим, че изхождаме от позицията на Християнската църква, тези, които защитаваме тази теза, и Църквата е за донорството, и тя го поощрява. Въпросът е просто да си остане този съвсем естествен текст на приживе изявеното съгласие.

да бъда инициатор да се пречи на развитието на тази наука. Не, но искаме да има ясни правила от гледна точка уважение достойнството на човека и свободата на личността. Става дума за това, а не че сме с някакви резерви за донорството и че лично аз имам някакви резерви. Точно обратното,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Аз смятам, че от дебата до момента не става ясно за какво точно става въпрос. Това е един ценностен дебат, по който решението зависи от следното нещо. В момента без съгласието на човека, който е починал,

Това предлага господин Тошев. Нищо повече, нищо по-малко. Тоест не се пречи на донорството, не се слагат препятствия пред донорството. Въпросът е да има изрично съгласие или на човека, или на неговите роднини. роднини. Това предлага господин Тошев. Не си мислете, че предлага нещо по-различно. Той не слага препятствия. Само казва: нека хората да са казали ясно „да” или самият човек, или неговите роднини. Защото чух други неща от господин Иванов. И най-важният въпрос е следният – може ли някой друг или държавата да взима решение вместо хората по такива въпроси. Или лекарите да взимат решение вместо хората. Това е ценностен въпрос, ценностен дебат. В момента се казва, че има нужда от изрично несъгласие – човекът, докато е жив, да каже изрично, че не е съгласен. Ако не е казал нищо, въпросът остава отворен. Така че, колеги, по този ценностен въпрос,

Просто държавата трябва да прави кампания и да убеждава хората, те да знаят за какво става въпрос и да си искат тяхното категорично „да” – това е цялата работа – да се иска съгласието на самия човек. Да се направи кампания и хората да кажат „да”. Аз смятам, че повечето хора сами ще кажат „да” като им се обясни за какво става въпрос. Няма нужда да се бяга от това да бъдат убедени и те да кажат. Няма причина да се бяга от този въпрос. Аз имам чувството, че целенасочено определени хора се страхуват да стигнат до тази ситуация. Това е практиката в много страни – с едно убеждаване самият човек да каже, че е съгласен. И тогава това е най-правилният и най-принципният подход – той да е казал, че е съгласен, той да се е съгласил. И виждате, че самите проучвания, които са правени, показват, че при една добра информационна кампания хората биха се съгласили да бъдат донори. И тогава няма нужда да се търси по-сложен по-сложен подход с идеята, че много трудно може да се стигне до диалог с хората. Цялата концепция в закона в момента е, че някой си мисли, че не може да има диалог с хората, те не могат да бъдат убедени и затова не се иска тяхното изрично съгласие. Така изглеждат нещата, господин Иванов. Да, не съм лекар, но не мислете, че по тази тема само лекари трябва да взимат думата. Просто решението е държавата по тази тема да информира българското общество и всеки да каже какво смята в своята здравна книжка, доколкото разбрах от моите колеги-лекари. Можем да посочим мнението си по тази тема и по този въпрос.

не вярвате на техния разум, не вярвате в това, че те са милосърдни и че биха могли да помогнат. Това казвате в момента и че, невярвайки на хората не искате да им дадете правото те да решават. В момента, законът, както беше направен от предишното правителство, в себе си съдържа ясната конструкция, че не смята, че хората са отговорни и че биха постъпили по отговорен начин.

Господин Димитров, аз мисля, че изключително ясно тук обясних на всички присъстващи какъв е проблемът. И тъй като Вие сам казахте, че обществото в голямата си част е настроено да бъде донор, то много по-лесно за държавата ще бъде да излезе всеки, примерно, и да заяви в публичен регистър или в книжката, че не е съгласен. Много по-лесно за държавата ще бъде, който не е съгласен, да заяви просто своето желание, че не е съгласен. И това е доказателство именно на това, че хората, които не са съгласни са много по-малко. И затова те отиват и заявяват, и казват: „Ние не желаем”. Нещо повече – тук правото на близките, което мисля, че – пак ще акцентирам върху това – правото на близките не е отнето. След смъртта те могат да кажат: Така че тук нямаме лишаване нито на пациента приживе, нито на неговите близки, родственици по права линия, така че не виждам нарушение. Именно, според мен, логичността е именно по-малкият брой хора да заявят, че не желаят. Мисля, че е много ясно. И затова законът показа, че работи. Обратният вариант показа, че не работи. И аз мисля, че Вие също добре акцентирахте за това, че хората вече знаят правата си, търсят своите интереси и те са запознати. Не живеем в едно информационно затъмнение. Вече всички хора пазят своите интереси и мисля, че си ги защитават. Така че мисля, че този принцип на

Донорството е един високо хуманен, човечен, алтруистичен акт. Това естествено, всички ние го знаем. И го обсъждаме тук часове, можем да го обсъждаме дни, можем да го обсъждаме месеци, ако искаме можем да го обсъждаме само че си представете, че един човек умира и му се налага да му бъде присаден орган, за да бъде спасен. Има такъв орган и трябва веднага - не за дни и за седмици, а за часове, дори за минути, този човек да бъде спасен. бъде спасен. Докато вие търсите съгласието на неговите роднини, поради тази причина, че то не е заявено предварително, този човек просто няма да може да получи органа, от който се нуждае. Затова смятам, че тази формулировка, която е в сегашния закон, е правилната и трябва да остане.

Колеги, искам да ви кажа едно много ясно нещо – ако вие смятате, че срещу себе си като общество имате отговорни и сериозни хора, няма причина да не може да има ясно и изрично съгласие на самите хора или на техните роднини. Няма такава причина. Явно смятате, явно има хора, които смятат, че българските граждани не биха откликнали и по този въпрос държавата взема служебно решение вместо тях, защото те не са склонни да вземат решение. Такава е ситуацията в момента. И в миналия парламент мнозинството, усещам, че сега има и доста хора от него в този парламент, смятат, че през една информационна кампания не могат да бъдат убедени и затова, хайде да се вземе служебно решение за всички тях! Аз не искам никой да вземе решение вместо мен и не смятам, че вместо българските граждани някой друг, било то лекар, лекарско съсловие или някой друг, трябва да вземе това решение вместо самият човек. Няма такава причина, колеги. Затова пак ви казвам следното нещо ако смятате, че срещу себе си имате разумни и отговорни хора в България, по-добре да въведем изричното съгласие да се говори с тях, да се направи комуникационна кампания и всеки да каже какво иска. Всеки да каже какво Светът се е развил през всички тези векове благодарение на свободната воля на хората и че всеки е правил своя избор. Аз не смятам, че някой друг, било то и най-компетентният и добросъвестен човек, трябва да вземе решение вместо мен или вместо останалите български граждани. Това е принципният въпрос тук, И между другото имайте предвид, че тръгне ли се по тази наклонена плоскост, тя ражда само проблеми, когато малко по малко започвате да вземате решенията вместо хората. Този проблем беше създаден от миналия парламент и сега може да бъде решен. Призовавам всеки разумен човек, който вярва в това, че хората в България са отговорни, да подкрепи този закон. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА

Благодаря Ви, госпожо председател. Дами и господа, уважаеми колеги! Съвсем накратко – два практични въпроса. Сега действащото законодателство относно трансплантациите на органи и тъкани създава ли проблем на тези, които работят, на специалистите? – Не. За три години действие този закон създаде ли напрежение в обществото?

и ние като законодатели, като хора, които се занимаваме и с тази област, трябва да направим действително така, че да информираме хората, нашите съграждани за тези проблеми, да има повече агитация, ако щете, така да го наречем, за да се реши и да се решава този проблем. Той няма да се реши за една-две години. Този дебат действително е воден, той се води и той най-вероятно ще продължи да се води и засяга много сериозни теми – морални, етични, религиозни, но сега няма проблем. Според мен законът, който в момента действа е достатъчно добър и дава възможност и на специалистите, и на хората, да вземат собствените си решения, така че да могат да помогнат на тези, които имат нужда. Според мен няма нужда дори от дебат в момента. Благодаря

въпросът, който обсъждаме не е медицински. Свързан е с медицината, но не е медицински. Той е свързан с обществените взаимоотношения. Има различни обществени модели. Например при комунизма личността няма никакво значение. Тя е просто една клетка, която няма никакво значение. Никой няма нужда да ги пита. Същото е при националсоциализма и т.н. Там личността не е важна. Демократичното общество обаче се състои от автономни личности, които имат права, имат задължения, имат и отговорности. Те трябва да решават. Това е разликата между едните общества и другите, в които личността се уважава. И ние дебатираме тук точно този въпрос. Аз не го поставям от медицинска гледна точка, а именно от гледна точка на обществени взаимоотношения. Смятаме ли, че у нас трябва да има такова общество или не? В някои страни това е просто като религия, наистина, както в Съединените щати например. И в Германия все още е така, въпреки че имаше предложение да се променят нещата, обаче все още е така, защото по принцип те смятат, че човекът лично трябва да каже. Това е неговото достойнство, човешкото достойнство той да каже „да”. И това ще го промени, защото той ще се почувства наистина като донор. Не е едно и също просто да не кажеш нищо, за да се смята, че си съгласен, или да кажеш „да”, за да се смята, че си съгласен. Съвсем не е едно и също! Има този аспект, който за мен е най-важният тук. И затова нашето общество участва и следи с интерес тези дебати. Те не са странични за него. Може би и за нас не трябва да бъдат странични, отвлечени, абстрактни, а напротив, те да са свързани с фундамента на нашето общество, което изграждаме.

Уважаема госпожо председател! Така е, уважаеми колеги, демокрацията е това – да има различни мнения. Аз по никакъв начин не се чувствам засегнат по сега действащото законодателство и изказвам собственото си мнение. А този дебат иначе можем да го водим, колкото си искаме. Въпросът е какво ще постигнем. Щом законът не създава социално напрежение, щом досега три години никой не е излязъл и не е казал, даже определени религиозни групи: „А бе, вижте какво, подтискат ни се правата, какво правим?”. правим?”. Така че освен, че този законопроект в това общество, в което сме – не комунистическо, не националсоциалистическо, а демократично, не ни подтиска правата или ги нарушава, затова аз смятам, че не трябва да го дискутираме в този момент. Благодаря.

Уважаеми господин Тошев, трябва да се признае, че наистина днес предизвикахте много сериозен дебат по отношение на една изключително деликатна и многоаспектна тема. Само това е като единодушие в залата, че този въпрос няма единствено и само медицински аспект. Той е очевидно – това като констатация можем да го изразим, неразривно свързан, непосредствено свързан, дори интимно свързан с теми като морална ценностна система, категории като култура, дори, ако искате, характерови особености и темперамент на човек в аспекта на отвореността му към обществото, приемането на посланията от това общество, съответната рефлексия, която тъй издава към нея. С интерес слушах този дебат и заради това вземам думата. Статуквото очевидно е в две алтернативни позиции, ако преведем терминологичния арсенал, с който разполагаме, до тези две семпли постановки, а именно, първата, дали да бъде донор починал и приживе изразил съгласие човек, и втората – дали да бъде донор починал, изразил несъгласие човек. Условно обособявам така, за да е по-лесно за съответни изводи след това. Разбира се, трябва да вземем в предвид и мнението на близките, но това е вече адювантна тема, която няма много общо с казуса, който интерпретираме тук.

отвореност към обществото, въпрос на най-общо казано мироглед. Трябва да признаем априори, преди да кажа моето лично мнение по отношение на тези два казуса, че аргументите на вносителя будят уважение. Разбира се, че трябва да говорим, и то с убеждение, за неприкосновеността на духа, на тялото, на човешкото достойнство. Трябва да уважим и тази универсална и категорична ценностна система, каквато ни задават религиите с техните канони. Очевидно всички религии са във Ваша подкрепа. Споменали сте, гледам в мотивите, и Хартата за правата на човека – един фундаментален документ за зона Европейски съюз. И не на последно място, и тази статистика, която сочите като доказателствена, също не бива да се игнорира, макар че там ясно и по много категоричен начин не са изразени позициите на обществото. Като контрапункт на тези Ваши мотиви е един друг ракурс, а именно

физиология и в крайна сметка медицина, мнението на екс- и трансплантолозите. На база на противопоставянето на тези два аспекта, ние трябва да вземем нашето решение. Лично при мен

Първо, ако се приеме новото положение и ретроспективно се обърнем назад, ще установим, че за седем години този законопроект се променя три пъти в зависимост от управлението. Това само по себе си не е проблем, ако има целесъобразност – мотивите ясно се опитвате да ги кажете, но това е лошо послание към обществото. Това е послание на несигурност и на неубедителност на едно общество, чиято функция сме ние. Това е първата причина, разбира се, не най-важната. Втората причина е – не знам дали се сещат повечето колеги, че 2003 г., когато беше въведено точно това положение, имаше остър протест на специалистите в тази област – трансплантолозите. Те са хората, които макар и техническата част на въпроса. Остър протест под форма на вето имаше и президентът на републиката тогава. Тези институции трябва да се уважават според мен. Очаквам същото, ако се приеме това статукво. Трето, не трябва да се фаворизира и аспектът, в случая условно казано, права на човека, защото права на човека, свободи са функции на живия човек. Това е лично мое мнение. Но имайки предвид, че те съществуват, когато един човек е жив, трябва да има баланс, съпоставимост, съотносимост на тези категории, за които Вие говорите в мотивите си. На четвърто място, в чисто човешки план много деликатен въпрос, който не беше засегнат от нито един изказващ се тук. Всички, които познават мъката, когато се разделяме с близък човек, а специалистите, които са свидетели на този драматичен момент, безпристрастно и ясно могат да констатират, че когато човек изживява една драма,

да реши вместо най-близкия си човек дали да бъде извършен този хуманен, алтруистичен акт. В този момент аз не искам да поставям примерно за себе си близките си те да вземат вместо мен това решение. Това е много сериозна колизия, много сериозен проблем, а времето тече. Докато се чака съгласието на близките, времето тече. Всички медици знаят, че един черен дроб живее само два часа след смъртта, защото почват автолизните процеси. За другите органи са повече, но два часа е много кратък период. На следващо място, не трябва да се абсолютизира и религиозният аспект на темата. Какво точно имам предвид, с цялото си уважение към всички религиозни институции и общности? Пропускаме един важен момент, господин Тошев. Според българска социологическа агенция, ако не ме лъже паметта, през 2009 г. е направено изследване, според което 21,7% от хората, които живеят в Република България, са атеисти. Този процент според интерпретатори е далеч повече – над 30-35%, но заради социалната неприемливост на българското общество на този факт, на база на емпирични условности всеки човек декларира, че изповядва някаква религия.

мисля като рационален човек, живеещ и мислещ в своето съвремие. Защо да не увеличим вероятността – вижте, как се изразявам – защо да не увеличим вероятността, гаснейки един живот в едно физическо тяло, това да е основа в същото време да дадем възможност на друго физическо тяло да живее, на други физически тела да живеят, защото органите са много? Нали животът е безценен? Въпреки всички хипотези за морални ценностни и културологични недъзи, които биха причинили според някои интерпретатори тази тема и тази постановка. Ето заради това аз няма да подкрепя този законопроект и призовавам всички на базата на своите познания,

Поставям на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, № 054-01-66,

Законопроектът е разпределен на Комисията по правни въпроси. Със становището на комисията ще ни запознае нейният заместник-председател – Тодор Димитров. Заповядайте, господин Димитров. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще направя процедурно предложение на основание чл. 39, ал. 2 от нашия правилник за допускане в пленарната зала на госпожа Даниела Машева – заместник-министър на правосъдието. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

„На свое заседание, проведено на 7 октомври 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 002-01-77, внесен от Министерския съвет на 8 септември г.На заседанието присъстваха господин Христо Ангелов – заместник-министър на правосъдието, госпожа Елена Владимирова – държавен експерт от дирекция „Съвет по законодателство” в същото министерство, и председателят на ВАС – господин Константин Пенчев. Законопроектът беше представен от заместник-министъра на правосъдието господин Христо Ангелов. С приемането на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) през 2006 г. се осъществи решителна крачка към цялостната реформа на административното правораздаване. Идеята на законодателя е първоинстанционното оспорване на административните актове да се съсредоточи почти изцяло в създадените 28 административни съдилища в съответствие с правилата на родовата и местната подсъдност.

да осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване. Принципите за бързина и процесуална икономия и достъпност в административното правораздаване изискват разтоварването на Върховния административен съд. Това налага промяна в критериите при определяне на местната подсъдност на делата по оспорване на административните актове - чл. 133 от АПК. По отношение на местната подсъдност се предлага критерият седалище на органа, издал оспорения административен акт, да се замени с адреса или седалището на жалбоподателя. Когато адресът или седалището са в чужбина, делата ще се разглеждат от Административния съд – София-град. Същевременно Върховният административен съд остава първа и касационна инстанция само за това, което Конституцията му възлага, а именно жалби срещу актове на Министерския съвет, на министрите и на посочените в други закони органи. По законопроекта се проведе дискусия, в която народните представители изказаха принципната си подкрепа за законопроекта и очертаха няколко дискусионни въпроса. След проведеното обсъждане и гласуване Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 002-01-77, внесен от Министерския съвет на 8

Очаквах, че ще се изкаже и някой от колегите от управляващото мнозинство, тъй като това е законопроект, който се внася от правителството. Аз ще изразя моята позиция и позицията на депутатите от Коалиция за България, че ние ще подкрепим този законопроект, защото с него наистина се правят едни важни своевременни промени, касаещи дейността на в частта с Преходните и заключителните разпоредби. Няма юрист, а и няма български гражданин, предполагам, който да не си дава сметка наистина, че върховните съдилища в България са пренатоварени, от което страдат както гражданите, които очакват решаването на техните спорове пред тези съдилища, така и магистратите, така и съдебната практика, която вместо да бъде уеднаквявана в резултат на работата на върховните съдилища, те са принудени да се занимават с конкретика. Едва ли има съд в Европа, който да гледа като първа инстанция толкова много дела и толкова много категории дела да са подсъдни нему, какъвто е случаят с Върховния административен съд. Наскоро беше разгледан отчетът за дейността на този съд и за прилагането на закона през изминалата календарна година. и това, което се налага като извод, е, че наистина не е нормално върховен съдия да решава годишно над 250 дела, още повече такива, които са му представени като първоинстанционен съд. Няма как тези предложения за промени да не бъдат подкрепени. Друг е въпросът, че наистина трябва да бъдат прецизирани

какъвто е свръхнатовареността на съда; да не рефлектира за създаването на други проблеми, а именно да се създадат местнически практики, да се създадат предпоставки за корупционни практики по места за решаване на делата, съобразно регионалната конкретика – нещо което трябва да се избягва. С едно прецизиране на конкретните категории дела, които ще останат да се разглеждат като първа инстанция от регионалните административни съдилища и с добавяне на нови, които биха могли да отпаднат от разглеждането на Върховния административен съд като първоинстанционен съд, наистина този законопроект може да бъде подкрепен. Искам само да припомня, че в края на мандата на предното Народно събрание беше внесен подобен законопроект, който беше по-обширен, но поради липса на време и на възможности да бъде прецизно не беше приет. Ще призная, че нямаше достатъчно политическа воля за това, но след като в момента и управляващите го внасят, и опозицията подкрепя, мисля, че няма пречка да се приеме с относително голямо съгласие един такъв законопроект, който ще бъде полезен за подобряването на административното правораздаване в България. Защото, макар да говорим за съдилища, в крайна сметка става дума за решаване на проблеми на хора, а най-честите срещи на гражданите са с администрацията и всъщност административните съдилища са органите, които регулират тези отношения и на практика осъществяват защитата на гражданите от произвола на администрацията,

се преразгледа подсъдността на делата първа инстанция на Административния съд. Аз няма да повтарям това, което беше казано тук, за да може административните съдилища, от една страна, да

един сериозен аргумент, гражданите да пътуват от единия до другия край на България, за да могат да се явят пред Върховния административен съд като първа инстанция. Това е също важно съображение, което ние сме отчели. Да, между първо и второ четене има някои неща, които следва да се прецизират, да се обмислят. Аз съм доволен, че тук всички политически сили изразиха становище да подкрепят този законопроект. Доволен съм и от това, че има неща, които са предмет на дебат. Едно от тях е доколко делата, които се гледат по ЗАНН и сега в районните съдилища, следва да останат като втора инстанция в административните съдилища или да отидат в наказателните колегии при окръжните съдилища. Мисля, че ще вземем

Поставям на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, № 002-01-77, внесен от Министерския съвет на 8 септември

в тази зала. Тогава ние заявихме, че действително голям проблем на административното правораздаване в момента е прекомерната претовареност на Административния съд София-град, който разглежда всички жалби срещу актове на държавни органи, а същевременно окръжните административни съдилища по места са слабо натоварени – втори аргумент. Трети аргумент е, че досегашната процедура затрудняваше достъпа до правосъдие на гражданите, доколкото един човек от Каварна трябваше да отиде в София, за да обжалва някой административен акт, който пряко го засяга. Аз се радвам, че след тези обсъждания в пленарната зала, тогава подобно становище при обсъждането в комисията е засегнал и председателят на което мен ме радва, защото правилните аргументи, правни и политически, не би следвало да имат някаква партийна окраска. Така че РЗС подкрепя този законопроект и ще гласува за него. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. За изказване – народният представител Тодор Димитров. Заповядайте. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги! Аз ще бъда кратък. Искам само да направя един анонс. Считам, че в същата посока следва да внесем изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и да променим по същия начин и подсъдността на всички административни дела, касаещи данъчните ревизионни актове. Пак по същите съображения,

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз имам процедурно предложение – да извадим от нашата програма разглеждането на тази точка, тъй като предстои да бъде внесен Законопроект за ограничаване на плащанията в брой. в брой. Той има пряко отношение към прага, който сме заложили в Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Тези прагове според мен няма как да бъдат различни, така че тези законопроекти са в пряка връзка, с оглед на което считам, че е логично и резонно да отложим разглеждането на този законопроект до приемане на Закона за ограничаване на плащанията в брой. Този законопроект по моя информация ще бъде внесен в рамките на няколко седмици. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря, господин Димитров. По същество това е предложение за отлагане на разискванията по този законопроект. Поставям на гласуване направеното процедурно предложение.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На основание чл. 73, ал. 1 предлагам да увеличим срока за предложения между първо и второ четене по Закона за кредитните институции,